Благодаря

Предложението е внесено в изпълнение на правомощията на управителя на БНБ господин Искров на основание чл. 12, ал. 2 от Закона за Същото е изпратено вчера по имейлите на народните представители. Публикувано е на интернет страницата на Народното събрание в секция „Пленарни заседания – документи за пленарната зала” и е разпределено на Комисията по бюджет и финанси.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

„ДОКЛАД за първо гласуване на Комисията по земеделието и храните относно Законопроект за изменение и допълнение на Закона за подпомагане на земеделските производители, № 502-01-6, внесен от Министерския съвет на 23 януари 2015 г. Комисията по земеделието и храните проведе заседание на 27 януари 2015 г., на което обсъди Законопроект за изменение и допълнение на Закона за подпомагане на земеделските производители, В работата на комисията участие взеха: от Министерството на земеделието и храните – Васил Грудев, заместник-министър; Снежана Благоева – директор на дирекция „Директни плащания и промоции”; Янислав Янчев – началник на отдел в същата дирекция; Слави Кралев – директор на дирекция „Пазарни мерки и организации на производителите”, Диана Филева – главен юрисконсулт в Дирекция „Административно и правно обслужване”. От Държавен фонд „Земеделие” – Иван Боянов, директор на дирекция „Правна”. Законопроектът беше представен от заместник-министър Грудев. Със Законопроекта са предвидени следните основни промени: Установява се начинът за определяне на Управляващия орган на Програма за развитие на селските райони за периода 2014 -2020 г. и се дава възможност органът да делегира част от функциите си на други структури. На министъра на земеделието и храните се дава правно основание да издава наредби по прилагане на регламентите на Европейския съюз в областта на Общата селскостопанска политика както по отношение на директните плащания, така и по отношение на Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г. В Министерството на земеделието и храните се създава Система за съвети в земеделието, включваща Националната служба за съвети в земеделието и лицата, одобрени да предоставят съвети на земеделските стопани. За одобрените лица ще се създаде и поддържа база данни. Общинските съвети ще следва да предоставят за ползване търговска площ на общинските пазари на земеделски продукти, освен на регистрирани земеделски стопани, и на организации на производители, техните асоциации и групи. Прецизират се редица разпоредби, имащи отношение към производството на изоглюкоза и захар. Отпадат някои неактуални текстове, свързани с държавна интервенция на пазара за земеделска продукция, експортните субсидии и Програма САПАРД. Предвижда се Държавен фонд „Земеделие” да подпомага създаването на къси вериги на доставки и на местни пазари на производителите и се въвеждат съответните дефиниции.

а не от всички членове. Освен това изпълнителният директор ще може да делегира част от предоставените му правомощия за вземане на решения и сключване на договори за подпомагане. Прецизират се някои текстове, свързани с Интегрираната система за администриране и контрол. В системата за регистрация на кандидатите и на заявленията за подпомагане ще се регистрират и заявките за плащане. Дава се възможност в Системата за идентификация на земеделски парцели да се включат допълнителни данни от значение за администрирането на схемите и мерките за подпомагане. Наименованието на специализирания слой „Площи в добро земеделско състояние” се променя на „Площи, допустими за подпомагане“. Националната агенция за приходите и Агенция „Митници” ще следва да предоставят необходимата за извършване на административни проверки информация при условия и по ред, определени в съвместно издадени инструкции за взаимодействие. Почти изцяло са преработени и допълнени текстовете, регламентиращи прилагането на схемите за директни плащания, като се придава задължителна сила на конкретните национални решения. Изчерпателно са изброени схемите за директни плащания за новия програмен период, упомената е възможността за прилагане на нотифицираните схеми за преходна национална помощ и се въвежда приложимото европейско законодателство. Специфичните условия за прилагане на схемите ще бъдат определени с Наредба на министъра на земеделието и храните. Разписани са минималните изисквания към физическите и юридически лица, за да отговарят на дефиницията за активни земеделски стопани и да не попаднат в негативния списък с лица, които няма да бъдат допустими за подпомагане. Предвидено е прилагането на прогресивно намаляване и съответно таван на плащанията по Схемата за единно плащане на площ. Земеделските стопани, които имат право на плащане по тази схема, ще могат да получават също така подпомагане по Схемата за преразпределително плащане и по Схемата за дребни земеделски стопани. Създава се правна рамка за прилагане на Схемата за млади земеделски стопани, на схемите за обвързано с производството подпомагане и на нова схема за памук. В последвалата дискусия несъгласие беше изразено по отношение на възможността решенията на Управителния съвет на Държавен фонд „Земеделие” да бъдат вземани с мнозинство 2/3 от присъстващите, а не от всички членове на съвета. Бяха изразени резерви и по редакцията на отделни текстове, които следва да бъдат прецизирани между първо и второ четене, но като цяло всички становища бяха в подкрепа на законопроекта. След проведените разисквания Комисията по земеделието и храните единодушно с 19 гласа „за”, без „против” и „въздържали се” предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Закона за подпомагане на земеделските производители, № 502-01-6, внесен от Министерския съвет на 23 януари 2015 г.” ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Христов. Няма постъпили доклади от Комисията по бюджет и финанси и от Комисията по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление. От името на вносителя, заместник-министър Грудев, желаете ли да вземете отношение? Не. Откривам разискванията. Заповядайте за изказвания, уважаеми народни представители. Заповядайте, проф. Бъчварова.

Първо, както знаете, в края на месец юли правителството на Орешарски прие Концепция за директните плащания за новия програмен период до 2020 г., които съответно трябва да намерят своето място в Закона за подпомагане на земеделските производители предвид факта, че много от действащите схеми за подпомагане през новия програмен период не действат. Това означава, че и в Закона за подпомагане на земеделските производители, който е рамков в тази област, следваше да бъдат направени необходими промени. Подкрепяме и приетата философия в законопроекта. Голяма част от конкретните текстове, които касаят уреждането на конкретни взаимоотношения и прилагането на директните схеми, да бъдат препратени към европейските регламенти и по този начин наистина сравнително по-лесно могат да бъдат управлявани процесите, които касаят подпомагането на земеделските производители. В Проекта на закона са отпаднали редица текстове, които вече не съответстват на законодателството на Европейската комисия и съответно не могат да бъдат прилагани в България. Така че тази ревизия, която е направена на закона, и законопроектът предлага път се дава възможност изпълнителният директор на Държавен фонд „Земеделие” да делегира част от правомощията си на заместниците, с което и степента на отговорност във всеки един от екипите от екипите на изпълнителния директор се разпределят, така че да се носи съответната отговорност. В законопроекта е записано, че Управителният съвет вече ще публикува своите решения на страницата на Държавен фонд „Земеделие”. Това е нещо, което би следвало би следвало да се прави, и трябва да Ви уверя, че до 2009 г. всички решения на Управителния съвет бяха публикувани и също така бяха предоставяни на членовете на Управителния съвет. Явно, че след 2010 г. тази политика или тези процедури не са били спазвани. Затова сега се налага императивно ние да включим в законопроекта това изискване. Наред с тези положителни промени, които подкрепяме, имаме и редица въпроси, които необходимо да бъдат допълнително обсъдени, прецизирани, като могат да бъдат разделени в две групи. Първата група са тези предложения, които ние категорично не можем да приемем. В какво направление не приемаме решенията, които така или иначе са представени в законопроекта и се предлага да бъдат обсъждани и приемани. Записано е, че управляващият орган на програмата може да делегира част от правомощията си чрез договор и част от функциите си на други структури. На този етап по действащия Закон управляващият орган в лицето на Министерството на земеделието единствено контролира Разплащателната агенция чрез избор на сертифициращ орган. Но тук се говори за делегиране на функции. Представете си управляващият орган например да делегира функции, които изпълнява Техническият инспекторат. Това означава, че ние ще имаме проблем в цялостното управление на Фонд „Земеделие” и структурите, които съответно трябва да вземат решения, които трябва да прилагат решение и да осъществяват контрол. Тази идея, че частни и други органи ще изпълняват част от функциите на Разплащателната агенция не са приемливи и няма абсолютно никаква икономическа логика това да се изпълнява от външни структури. В законопроекта се предвижда промяна във вземането на решенията на Управителния съвет. Управителният съвет се състои от 11 човека, четирима от Министерството на земеделието, като, забележете, членовете на Управителния съвет, които определя министърът на земеделието, не са упоменати така, както другите ведомства, че това непременно трябва да бъде заместник-министър. Това е един пропуск, който също трябва да се коригира. Но тук става въпрос за начина на вземане на решение от Управителния съвет. При условие че остава кворум две трети от Управителния съвет, за да бъде свикано редовно заседание и да вземе решение съответният Управителен съвет по каквито и да било теми, в законопроекта се предлага обаче решенията да се вземат не с две трети от кворума или от всички членове на Управителния съвет, а две трети от присъстващите. Това означава, че с шест човека могат да се вземат каквито и да било решения, свързани както с национални политики, държавни помощи, така също и с промяна на ръководния съвет на Държавен фонд „Земеделие”. Не сме съгласни с формулировката на „активен фермер” и изискването за активен фермер. Първо, в законопроекта се предлага „активен фермер” да не са общините. От 2007-а до 2013 г. независимо от това в каква форма общините управляват своите поземлени ресурси – пасища, ливади, обработваема земя, те имаха право да получават директни плащания на единица площ. Сега с предложението, което се прави в Законопроекта за подпомагане на земеделските производители, общините в една от своите възможности да управляват тези поземлени ресурси чрез предприятие, нямат тази възможност. Те няма да бъдат активни фермери. Тоест за тях предстои един процес, в който те трябва да се реорганизират, да вземат допълнителни решения, за да могат да усвояват европейските средства. Освен това „активен фермер” – изискването да имат 5% от субсидия, 25% от земеделска дейност се допълва и с това, че „активен фермер” ще бъде този, който в хода на своята икономическа дейност е записал селско стопанство. Тази възможност може да се осъществи от всяка една фирма, която е в България, буквално за един ден в Агенцията по вписване с допълване код „Икономическа дейност и селско стопанство”. Активният фермер е понятие, което трябва да изисква и производство на земеделска продукция, а не само единствено документално да е записано, че това е възможност съответната фирма да работи в сферата на земеделието. Пак в Правилата за изискванията за млад фермер, което всичко ние подкрепяме, че е осигурен допълнителен финансов ресурси, има една особеност, което е разлика от първия програмен период. Тя е следната: първият програмен период млад фермер, след като кандидатства, има възможност в рамките на една или две години да получи допълнителна квалификация, за да може да осъществява своята дейност. Сега императивно се казва, че млад фермер са тези, които имат съответно курсове, получена квалификация под една или друга форма и едва тогава могат да претендират да получават или да участват в Програмата за развитие на селските райони или да получават допълнителните субсидии. Освен тези много важни промени, за нас, които се предлагат, считам, че в Комисията по земеделието ще направим необходимото с предложенията и допълнителен дебат да коригираме част от тези промени, които се предлагат, има и съответно други, които изискват да се обърне внимание, тъй като са допуснати неточности и, меко казано, грешки. например в параграфи от 13 до 16 в законопроекта, които касаят разпределение на квоти за захар и глюкоза, са изключително неприемливи за нас да присъстват в този закон, най-малко поради факта, че България въобще няма и един килограм квота за производство на захар. Изведнъж се появяват раздели, които съответно не описват как ще контролираме, как ще разпределяме, как ще се отчитаме пред Европейската комисия. Ако се провеждат търгове за за добиване на захар, то става в Европейската комисия. За глюкоза, също така един продукт, за който България има само един оператор. Тоест не е необходимо в закона да добавяме текстове, които на практика в България няма нужда да бъдат контролирани, изпълнявани и под каквото и да било друга форма, определяни със закон. В Системата за съвети,

г., създадена е. Ако желанието е да я развием или да намерим институционална подкрепа, разбираме го, но следва интересно определение,

училища, или в Селскостопанската академия, ще бъдат лица към Службата за съвети. Мисля, че е по-нормално и по-честно от гледна точка на традициите и опита в България освен Службата за съвети, която е държавната структура и подпомага

В § 36 се прави едно вмъкване с изискването освен информацията, която фирмите в агробизнеса предоставят на Разплащателната агенция, изведнъж да се предоставя информация от всякакъв порядък, който е необходим на Министерството или службите на статистиката. В Комисията попитах – това изискване на Регламент ли е, директива ли е, за да направим необходимата стъпка и в тази посока. Не ми беше отговорено. Направих справка, няма такова изискване. Този текст означава, че по всяко време на фирмите в агробизнеса може да да им бъде искана информация – счетоводна, или каквато и да е била друга, различна от тази, която е необходима за финансовия контрол. Така че в тази посока също е необходимо да се помисли. Последният въпрос, на който искам да обърна внимание. Вярно е, че европейските регламенти казват – публикуването на информация за тези, които получават европейски средства да бъде достъпна, и това е добре от гледна точка наистина да се знае кой получава и кой усвоява европейските фондове, но императивно е записано, че държавните помощи, които се получават, не подлежат на публичност, от гледна точка на информацията. Това е разделяне. Държавните средства, националният бюджет също е част от европейския бюджет и би следвало също да има възможност да се търси тази информация, да се публикува и да бъде достатъчно достъпна за всеки, който има възможност и желание да анализира процесите в българското земеделие. В заключение отново искам да призова между първо и второ четене да направим необходимите промени, така че законът наистина да бъде действащ – една рамка, която да бъде стабилна и до 2020 г., когато е

Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги народни представители! Както чухте, Комисията по земеделие единодушно подкрепи предложения закон, а също искам да отбележа и това, че Парламентарната група на АБВ ще подкрепи предложения Закон за подпомагане на земеделските производители. Това е безспорно един добър закон, който дава добри възможности за по-успешно развитие на българското аграрно производство. Всички знаем, че нуждите на българското аграрно производство са много големи и смятам, че с предложенията, които се правят в този закон с тези седем схеми, по които ще става разплащането по-нататък, субсидирането на селскостопанските производители ще даде възможност да се развият определените слаби производства, за съжаление, те бяха едни от най-силните навремето. Това е животновъдството, което заемаше 60% от общия обем на общата продукция в селското стопанство и производството на плодове и зеленчуци, а също така ще запази приоритетното развитие на зърненото производство и производство на маслодайни култури. Смятам, че ние ще можем да развиваме много успешно и животновъдството, защото там има шест схеми за подпомагане, които също ще дадат възможност за развитието на овцевъдството, на непреживните животни. Това не е писано в закона, но има възможност чрез обвързаната подкрепа за производството това да се осъществи. Изключително съм доволен, че се дава възможност за първи път на животновъдството и на производството на плодове и зеленчуци да се подкрепят чрез директно субсидиране. Имах възможност да участвам в първите разговори, които се проведоха в Брюксел, когато бях в служебния кабинет, в продължение на две заседания. Тогава спорът там беше много голям: какъв процент да се даде за подпомагане на обвързаното производство? Настояването на големите страни тогава С настояването на източните страни, а също така най-вече на България и Румъния ние достигнахме до 13 плюс още два за протеинови култури – това са 15%, което наистина дава добри възможности за развитието на българското земеделие. Законът е разработен съобразно договореностите с Европейския съюз. Аз имам няколко бележки. Няма да се спирам на това, което каза проф. Бъчварова. Някои от нещата, които предложи тя, аз ги подкрепям и няма да се спирам на тях, но искам да обърна внимание на нещо, което и тя засегна – за службите за Система за съвети в земеделието.

създава Система за съвети в земеделието, която включва Националната служба за съвети в земеделието към министъра на земеделието и храните и лица, които предоставят съвети на земеделските стопанства”. „Лица” не значи нищо по-правилно е да се пише „институции” или „органи”, както това беше предложено. Ние отдавна предлагаме аграрните научно-изследователски институти, а също така и висшите училища, които имат направления по аграрно производство, да участват в в даването на съвети в земеделието, защото няма друга институция, няма други учреждения, които да дават по-добри и по-комплексни съвети от университетите и от научно-изследователските институти. Защото там има изградени лаборатории и когато фермерът отиде, освен че ще получи компетентна помощ и съвет от преките специалисти, могат да се направят и изследвания на почви, на фуражи, на храни. Така че най-добрите съвети, най-добрите възможности предоставят именно тези институти. Аз много настойчиво поставям въпроса към този параграф и към този член да се добавят и „научноизследователски институти и висши учебни заведения”, които имат направления с аграрно производство. Другото, на което искам да обърна внимание, е това, че между Закона за собствеността и ползването на земеделските земи и Закона за подпомагане на земеделските производители има известно разминаване. Какъв е смисълът на думите „постоянно пасище” да се замени с „постоянно затревена площ”? Ако това стане, трябва да се правят корекции в други закони. Аз считам, че „постоянни пасища” трябва да останат в закона, защото „постоянно затревени площи” според мен дават възможности за отваряне на някои вратички, да се използват тези затревени площи не по предназначение. Настоявам да има да има постоянни пасища и те да бъдат предоставени както беше определено в предшестващия Закон за собствеността и използването на земеделските земи на земеделските земи на хора, които се занимават с отглеждане на животни. Това е много важно, защото животновъдите очакват точно това – да им се предоставят с предимство пасища. Освен за еднолични фермери тези пасища са необходими и като общински пасища за отглеждане на животни за лични нужди. Така, както е предвидено в някои случаи да се подаде само „постоянно затревени площи”, както казах, дава възможност за някои отклонения. Има и други бележки, но те се посочиха от проф. Бъчварова и аз не смятам да се спирам на тях. Доброто е, че тези седем схеми обхващат всички по-значими направления. Считам, че Законът за подпомагане на земеделските производители е един от много важните за етапа закони, който ще изиграе положителна роля за успешното развитие на българското земеделие. Той се подкрепя от много земеделски производители, освен от Комисията, и освен от нашата парламентарна група. Аз лично съм удовлетворен, защото вече посочих, че имах възможността да участвам в обсъждането на Общата селскостопанска политика, която започна през 2013 г.

Няма. За изказване – народният представител Ферихан Ахмедова.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 Искам да изразя задоволството си, че ръководството на Министерството на земеделието и храните проявява последователност в започнатата реформа в земеделския сектор от предходното правителство в унисон с провежданата реформа на Общата селскостопанска политика, извършвана в рамките на Европейския съюз. В общата си рамка Законът за изменение и допълнение на Закона за подпомагане на земеделските производители се базира на концепцията на Министерството на земеделието и храните относно прилагането на директните плащания в Република България от 2015 г., одобрена от правителството на господин Орешарски. Запазени са предвидените в концепцията промени по отношение на прилагането на многопластовата структура на директните плащания, като с това се въвежда едно по-справедливо, по-добро насочване към по-уязвимите групи фермери, а именно: малките фермери, младите фермери, производителите на плодове и зеленчуци, животновъдите, биоземеделието. В Законопроекта са предвидени следните схеми за директни плащания: Схема за единно плащане на площ, Схема за преразпределително плащане, Схема за плащане на селскостопански практики, които са благоприятни за климата и околната среда, тъй наречените „зелени директни плащания”, Схема за млади земеделски стопани, схеми за обвързано с производството подпомагане, Схема за дребни земеделски стопани и специалното плащане за памук. Това са същите схеми, предвидени в концепцията на Министерството на земеделието и храните от времето на правителството на Орешарски. Те са и в съответствие с регламентите на Европейския парламент и на Съвета. Този Законопроект може би ще бъде един от малкото законопроекти, които ще получат много широка подкрепа в парламента по отношение на неговата философия, още повече, че той е дългоочакван. Програмният период вече тече, а нормативната уредба закъснява. Нужното технологично време за приемането на Закона на две четения, изготвянето на наредбите, утвърждаването на образци на формуляри, пренастройка на софтуер, обучение на служители, информационна кампания за новите схеми за фермерите ще завари неподготвени както Министерството на земеделието и храните, така и бенефициентите. Законопроекта има множество технически грешки и пропуски, на които днес няма да се спра, но със сигурност ще направим предложение между първо и второ четене на законопроекта. Аз искам да се спра на няколко основни проблема, които касаят философията. Говорещите преди мен колеги казаха за Националната служба за съвети в земеделието. Аз мога да споделя с Вас от моята практика, че в момента тези служби съществуват, но не са ефективни, те са неработещи, не правят това, което фермерите очакват от тях. Ако се запази тази служба и е в конкуренция с консултантските фирми, които са на по-високо ниво, Националната служба за съвети в земеделието няма да успее в тази конкуренция, защото не е ефективно устроена. Затова Министерството трябва да направи ефективен механизъм, така че тази служба наистина да заработи, а не само фиктивно да фигурира в Закона и в структурите. Другият основен пропуск, който забелязвам, е следният. На 30 декември 2014 г. на страницата на Министерството на земеделието и храните

за наредби са отразени вижданията на Министерството на земеделието и храните, но там има съществени пропуски, по които ние като народни представители няма как да вземем отношение, защото те се явяват поднормативен акт. За да илюстрирам за какво говоря, мога да кажа следното: в концепцията, която е изпратена на 1 август, и на база на която са нотифицирани тези схеми, е записано, че по Схемата за подпомагане на малките стопанства подпомагането ще бъде до 1250 евро по Схемата за дребни земеделски стопани. По Наредбата за условията и реда за прилагането на схемите за директни плащания в чл. 16, ал.

Проблемът е в това, че, когато се нотифицира точно тази схема освен закръглянето до 500 евро, е записан и максимумът от 1250 евро. Като пояснителен текст към т. 4б, е записано: „Годишното плащане е определено като 25% от националното средно плащане на бенефициент, съгласно чл. 63, § 1, буква Това разминаване ще създаде проблем на хиляди фермери, защото ако искаме да подпомогнем най-дребните, които имат нужда от такова подпомагане и ние ги ограничим с тези 500 евро, които няма да им стигнат само да си платят осигуровките, за да могат да попаднат в тази схема, това означава, че ние не ги подпомагаме, а само имитираме дейност, или наредбата трябва да се промени в съгласие с нотификацията, или другото ми предложение е това да намери място в самия закон. Защото в закона подробно са разписани схеми за тютюн, схеми за изоглюкоза, които не касаят голям брой бенефициенти. Там е много ограничен броя на бенефициентите, а по схемите, където бенефициентите са хиляди, препращаме към наредба. Ние освен да да видим какво пише в наредбата като народни представители, нищо друго не можем да направим. Един от тези два варианта трябва да приложим. Другият проблем, който се създава с този закон и трябва да бъде решен навреме между първо и второ четене, е с кворума за Управителния съвет на Държавен фонд „Земеделие“. В структурата на Управителния съвет на Държавен фонд „Земеделие“ участва министърът на земеделието и храните, който същевременно е и председател на комисията. Той има право да предлага четирима членове. Управителят на Държавния фонд влиза по право, другите са заместник-министри от другите министерства. Друг е въпросът защо в Закона се иска да участва заместник-министър по икономиката, след като Министерството на икономиката, енергетиката и туризма

за започване на сесията е от две трети от 11 членове общ състав. С 8 човека започва Управителният съвет, с 6 могат да вземат решения.

Те могат да си сформират собствен кворум. Поради това става безсмислено участието на всички. Ако кворумът от две трети е направен с цел да се докаже, че има широка подкрепа, с този падащ кворум това не се постига. Затова моля то да се прецизира. Уважаеми дами и господа, призовавам Ви да направим така, че да се възползваме от целия експертен и политически капацитет на парламента, за да изготвим един качествен, работещ и ефективен Закон за подпомагане на земеделските производители, за да сме в помощ на този сектор,

Уважаема госпожо Председател, уважаеми господин Заместник-министър – не го виждам, уважаеми колеги! В самото начало на изказването си искам да подчертая, че Патриотичният фронт е много доволен от навременното внасяне на този Законопроект и ние ще го подкрепим на първо четене. Самият Законопроект беше надълго обсъждан в Комисията по земеделието и храните. Учудих се на дългите пледоарии, които

е странно това съкращаване на щата на Комисията за съвети в земеделието. Сега решението отново да се разрасне този щат не помогна на никого. Мисля, че пак няма да помогне, ако разширеният щат на службите за съвети по земеделието се оставят без финансиране, както беше преди.

бензин не можеха да посещават отделните общини в обема, в който е нужно. Хубаво е, че в новия Закон е предвидено това да могат да правят и други юридически лица. Аз настоявам в допълнение на това, което каза ораторът от групата на АБВ, да бъдат допълнени и други юридически лица, имам предвид отделни институти, които се занимават със земеделие, други центрове за професионално обучение, които са оторизирани да правят това, защото ще имат необходимите финанси и ще могат да компенсират липсата на такива. Сигурен съм, че така ще стане Ще могат да вършат нейната работа, която е много важна и необходима. Второто нещо, с което искам да застана пред Вас, уважаеми колеги, и което споделих със заместник-министър Грудев, е, че в Министерството на земеделието и храните липсва какъвто и да е ред в електронното обезпечаване, в информационното обезпечаване. Там Там е пълен батак, за разлика от Държавен фонд „Земеделие“, където всичко е поставено на професионална основа. И в Комисия това ще бъде включено в измененията за подпомагане, но без ясна представа какво става в

това трябва да стане възможно най-бързо! Обръщам внимание на всички Вас, че България без разрастващото се и носещо добри доходи селско стопанство никога няма да може да стъпи на краката си, каквито и консултанти да идват от Съединените щати и Япония. И от Марс да дойдат, без селското стопанство да си стъпи на краката, нашата икономика няма да тръгне напред. Затова е много важно информационното обслужване да бъде на ново европейско равнище, защото то всява респект, а също и уважение към хората, които

Искам да обърна внимание на един въпрос, който в подпомагането може да изглежда страничен, но е важен – за снабдяването на съответните парцели с кодове, които да бъдат устойчиви и стабилни. Мога да Ви дам веднага пример с

земеделски производители, се променят условията в договорите им, и то много важни условия, каквито са номерата на парцелите, за които те искат да получат подпомагане. Искам да обърна внимание, че това може да е формално, но е важно.

осигурителен институт, с Държавен фонд – Разплащателна агенция, с всички други служби. Не може някой да получава европейски средства, без да си е платил здравните осигуровки, всякакви данъци. Това нещо трябва да се въведе като изискване. Ние от Патриотичния фронт ще държим в България най-после да настъпи ред и да има светъл бизнес. На една среща с министър Танева поставихме наболелия въпрос на българските земеделски производители, които се занимават с оранжерийно производство. Това може да стане Това може да стане в наредбите –да бъде прецизирано изискването за това най-малката площ, която ще се субсидира, от 5 декара, да включва не само оранжерийно, а и отглеждане на зеленчуци на открито, за да могат те така да покриват нормите и да получават съответните субсидии на своите закрити площи. Вярно е, че трябва да се стимулират нашите земеделски производители, да се обединяват, но това е изключително труден проблем, уважаеми колеги, защото ние, българите, в нашия генетичен код е заложено да не можем да се обединяваме. Ние показваме това по целия свят, където сме ходили. Българите не могат да се обединяват помежду си. Това е голям проблем, за разлика от нашите сънародници етнически турци, които имат точно обратното свойство, които се обединяват, които работят в екипи. И това трябва да го имаме предвид в

ПЕТЪР ПЕТРОВ: Последното, на което искам да обърна внимание, е, че в този закон можем да намерим някои слабости, които са свързани с другия закон за ползване на земите.

ползват европейски фондове, след това ще дойде другият закон, с който те вече като ползватели ще имат права да искат да използват мери, да използват пашата, да използват ливади. И там не знам какво ще правим. Затова обръщам внимание на това. Аз и в личен разговор със заместник-министър Грудев споменах този мой страх. страх. С това завършвам моето изказване. Надявам се то да беше най-кратко от всички предхождащи. Благодаря за вниманието. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря Ви, господин Петров. Реплики? Няма. Уважаеми колеги, една тъжна вест: напусна ни президентът Желю Желев – президентът, чиято държавническа дейност винаги ще свързваме с началото на демократичните процеси в България. Той беше образец за гражданско и интелектуално достойнство, безкомпромисно предан на свободата и демокрацията. Приносът на Желю Желев за демократичния напредък и европейския път на България винаги ще бъде помнен и почитан от обществото ни. Нека с едноминутно мълчание почетем паметта на президента Желю Желев.

Заявка за изказване е направил господин Гюнай Хюсмен, народен представител, нечленуващ в парламентарна група. Заповядайте, господин Хюсмен. Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги, за пръв път ми е да говоря от тази трибуна. Искам да взема отношение по Законопроекта за ползване на земеделските земи в следния аспект. Аз съм жив участник в аграрната реформа на България и смея да твърдя, че през всички тези 20 и кусур години България стана една развита аграрна страна, въпреки всичките наши проблеми, които имаме и ще ги имаме.

в чл. 38б има в схемата за директни плащания, че не се извършват плащания на неактивни земеделски стопани. Уважаеми колеги, ще дам пример с госпожа Нергюл от с. Бърдоква, която работи на половин щат в кметството на с. Бърдоква. Тази жена обработва и 15 декара бамя. бамя. Който е работил бамя, знае колко е трудоемко и колко ръчен труд се изразходва в това производство. Тази въпросна жена по тази наредба ще се води неактивен земеделски производител и няма да получава тези прословути 27 лв., защото не е регистрирана като земеделски производител. Това, което се цели, може би е за добро. Може би в тази проектонаредба се цели да се накарат всички хора, които работят земя, да се регистрират като земеделски производители и да си плащат така необходимите на държавата осигуровки. Има и друго нещо – с това нещо може би се цели, има такива лекари, които имат по 200, 300 и 500 декара собствени земи, които ги сеят или не ги сеят, очертават ги и прибират пари. пари. Самият Проектозакон, колеги, е много правилен, има много верни неща, особено по отношение на животновъдите, много добри неща. Обаче този Закон ще подтикне не не малкия производител, а най-работещия човек, който използва ръчен труд за всяко едно производство върху тези 15 декара, да се откаже от това производство. Защото, ако той тръгне да доказва, че е някакъв производител, за да получи субсидия, той ще трябва да доказва по някаква наредба, ще ходи по Държавен фонд „Земеделие” да вади удостоверения, в един момент ще се окаже, че трябва да плаща повече пари, отколкото трябва да получава за тези прословути 15 декара земя. Аз моля колегите да обърнат внимание в това отношение – да не спираме тези дребни земеделски производители да обработват земите си. Защото те наистина ще се откажат и това ще налее вода в по-едрите арендатори, по-големите производители на земеделски земи. Между другото, това е много добро нещо за България, защото, виждаме в нивите на нашата държава най-прекрасните машини. Виждаме по пътищата на България най-добрата световна технология. България, колеги, най-после трябва да си признаем, че е напреднала аграрна държава. Това трябва да си го признаем веднъж завинаги. И още повече, след като сме напреднали благодарение на Европейския съюз, благодарение на Брюксел, ние трябва да направим всичко възможно и невъзможното да не спираме

Законът за изменение на Закона за подпомагане на земеделските производители е поредният закон за изменение, който се подкрепя с пълно мнозинство от Комисията по земеделието, което говори само по себе си, че това е един добър закон с една правилна философия. Затова Парламентарната група на ГЕРБ ще го подкрепи и призовавам всички народни представители да го направят. Това е закон, който опростява схемите на директни плащания, които са абсолютно синхронизирани с регламентите на Европейската комисия, който облекчава бюрократичната и административна тежест, и който ще се опита да реши един голям дефицит в нашето общество, а именно дефицита на справедливост. Това е закон, чието прилагане ще подпомогне малките земеделски производители по-лесно да достигат до средствата на Европейския съюз. Всички знаем, че към момента голяма част от подпомаганията отиваха в малък брой хора. Мислим, че по този начин ще има по-широка плоскост на справедливост. Няма да губя повече време, защото то напредва. Предполагам всички да подкрепите закона. Между първо и второ четене наистина имаше направени много смислени предложения от нашите колеги. Ще се вслушаме в тях, ще се опитаме да прецизираме текстовете, така че наистина да направим един много добър закон, който да се ползва от широк кръг български граждани. Благодаря Ви, уважаеми господин Желев. Реплики? Няма. Други изказвания? Заместник-министър Грудев, заповядайте.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

среща широка подкрепа както от Комисията по земеделието и храните, така и от народните представители, които се изказаха. Искам само да направя няколко кратки уточнения. Първо, това е консенсусен закон, върху който се работи от 1 юли 2011 г. моментът, в който Европейската комисия публикува първите варианти на регламенти за подпомагане по новата Обща селскостопанска политика. Върху закона, по-точно върху множеството схеми и мерки, които се предлагат за подпомагане на земеделието през настоящия програмен период, се работи в рамките на няколко години. Какво целим? Този закон е рамков и урежда основните въпроси, свързани с прилагането на схемите за директни плащания; на второ място – структурите в България, които са оторизирани да прилагат тези мерки. Създават се правни основания за издаването на наредби по схемите и мерките, включени в Общата селскостопанска политика. Знаете, че в рамките на Европейския съюз беше извършена реформа на тази Обща селскостопанска политика, като това налага въвеждането на промени и прилагането на тази многопластова структура на директни плащания в Република България за периода 2015 – 2020 Резултатът от извършените анализи и предложените от нас политики за развитие на сектор „Земеделие” намират отражение именно в предложените от нас схеми за подпомагане. Измененията в закона трябва да бъдат извършени поради следните конкретни причини. Първо, новите схеми за директни плащания в страната ще бъдат приложени, като се отчитат общите задължения на страната съгласно Регламент 1307/2013 г. на Европейския парламент и на Съвета и, разбира се, като се отразят в максимална степен националните особености и приоритети в сферата на земеделието. Знаете, че през 2014 г. започна нов програмен период и за Политиката за развитие на селските райони, което изисква допълване на Закона за подпомагане на земеделските производители и включване на разпоредби, регламентиращи реда за изготвяне, одобрение и прилагане на Програмата за развитие на селските райони вече за периода 2014 – 2020. В съответствие с изискванията на законодателството на Европейския съюз трябва да се уреди създаването на система за съвети в земеделието, което включва Националната служба за съвети в земеделието и, разбира се, разграничава лицата, които работят в Националната служба.

да окаже адекватна подкрепа на нашите земеделски производители. Именно поради тази причина, освен че тя намира своето място в закона, ние създаваме и регистър на лицата, които работят в Националната служба за съвети в земеделието, които, фигурирайки в този регистър, ще бъдат подтикнати да подобрят своята професионална квалификация. Това е причината, поради която в закона са изписани текстове, като „лица, заети в Националната Изменението и допълнението на закона има няколко цели. На първо място – въвеждане на схемите, изискванията и конкретните национални решения за директни плащания, които да подпомогнат развитието на сектор „Земеделие”. Няма как да избягаме от основната цел – по-справедливо и по-добро насочване на плащанията, като се приложат инструментите на политиката, като използване на схемата за преразпределително плащане, въвеждане на прогресивно намаление за плащанията – това е така нареченият „таван на плащанията”, и използване на дефиниция за „активен фермер”. Подпомагане на уязвими и приоритетни сектори и генерирането на по-голяма добавена стойност за земеделието посредством прилагане на схеми за обвързана с производството директна подкрепа е именно сърцето, ключът за прилагане на националната политика в сектор „Земеделие”. Опростяване на изискванията и достигане на подпомагането до повече земеделски стопани чрез продължаване на прилагането на Схемата за единно плащане на площ до 2020 г., както и намаляване на минималния праг за подпомагане и фиксирането му на 0,5 хектара за всички площи. Знаете, че към настоящия момент този праг беше от 10 декара. Подобряване на възрастовата структура на заетите в земеделието чрез прилагането на Схема за плащане за млади земеделски стопани, която, искам да отбележа, е отделна и несвързана с Мярката за подпомагане на млади земеделски стопани, която е по Програмата за развитие на селските райони. Повишаване на приноса на земеделието в поддържането на екологичния баланс на територията на България чрез прилагането на плащане за земеделски стопани, които спазват селскостопански практики, благоприятни за климата и околната среда. Създаване на регламентиран ред за изготвяне, одобрение и прилагане на Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020. Създаване на системи за съвети в земеделието в съответствие с действащото европейско законодателство. Намаляване на административната тежест и административните разходи при прилагане на схемите и мерки за подпомагане. Навременно осигуряване на ясна и максимално опростена правна уредба, достъпна за земеделските стопани. Това са основните цели на закона. Искрено се надявам, че те ще получат Вашето одобрение. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Заместник-министър. Други изказвания? Няма. Закривам разискванията и преминаваме към гласуване. Подлагам на първо гласуване първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Закона за подпомагане на земеделските производители, № 502-01-6, внесен от Министерския съвет на 23 януари 2015 г. Гласували 101 народни

против 1, въздържали се няма. Законопроектът е приет на първо гласуване. Процедура – заповядайте, господин Христов.

Госпожо Ахмедова, Вие обосновахте в изказването си, че предстои приемането на важни наредби, които трябва да бъдат осъществени до 1 март. Моля народните представители да гласуват това процедурно предложение. ПРЕДСЕДАТЕЛ

уважаеми колеги! Правя това обратно предложение, защото в рамките на 3 дни качествени предложения между първо и второ четене, прецизиране на всички членове, алинеи и точки недейте да очаквате – това няма как да се случи. Да, вярно, сроковете ни подпират. подпират. Даже бих искала – казах го и в Комисията, удължаване на срока, а Вие искате да го намалите на 3 дни. Просто е неразумно, защото пак ще направим нещо, което е пълно с грешки, и пак ще се налага да го поправяме. Нека поне в рамките на 7 дневния да направим предложенията и да ги направим качествено. Това е в унисон с програмата на правителството за качествени закони. Подлагам на гласуване предложението, направено от народния представител Румен Христов на посоченото от него основание – чухте какви са основанията и на госпожа Ахмедова. Гласували

Уважаеми колеги, моля Ви за разум. Веднъж, когато намерим консенсус, моля Ви, не го разваляйте, защото Законопроектът на първо четене

Законопроектът в Комисията беше внесен в петък, във вторник правихме извънредно заседание, днес гласуваме след три дни, това са събота, неделя, понеделник, но това нещо няма как да се случи, колеги. Пак ще стане нещо некачествено. Моля Ви, не разваляйте хубавата работа! Процедура по прегласуване.

Преди председателят на Комисията – госпожа Карастоянова, да се придвижи до трибуната, позволете да Ви уведомя, че наши гости на балкона са младежи от град Пловдив. Имате думата, госпожо Карастоянова, за доклада на Комисията по културата и медиите. Благодаря Ви, уважаеми господин Председателстващ. Уважаеми колеги народни представители, на основание чл. 46, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание моля в залата да бъдат допуснати господин Боил Банов – заместник-министър на културата, и господин Георги Дамянов – директор на Дирекция „Авторско право и сродните му права” в Министерството на културата. ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Уважаеми колеги, моля да гласувате допускане в залата на посочените от госпожа Карастоянова лица.

Благодаря Ви, господин Председателстващ. „ДОКЛАД за първо гласуване относно Законопроект за изменение и допълнение на Закона за авторското права и сродните му права, № 402-01-16, внесен от Министерския съвет на 30 декември Комисията по културата и медиите на редовно заседание, проведено на 22 януари 2015 г., обсъди Законопроект за изменение и допълнение на Закона за авторското право и сродните му права, № 402-01-16, внесен от Министерския съвет на 30 В заседанието участваха от Министерството на културата: Боил Банов – заместник-министър, и Георги Дамянов – директор на дирекция „Авторско право и сродните му права”, както и представители на Асоциацията на българските радио- и телевизионни оператори, Българската асоциация на кабелните комуникационни оператори, Европейската агенция за защита на изпълнителски, продуцентските и авторски права, „Музикаутор”, „Филмаутор”. Законопроектът бе представен от господин Боил Банов. Със Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за авторското право и сродните му права се цели да бъдат въведени изискванията на Директива 2012/28/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г., относно някои разрешени начини на използване на осиротели произведения. Директивата е трябвало да бъде транспонирана до 29 октомври 2014 г. Независимо че аналогичен законопроект е бил одобрен от Министерския съвет през май месец 2014 г. и внесен в Четиридесет и второто народно събрание, не е включен в неговия дневен ред. Забавянето води до стартиране на Процедура за нарушение № 2014/0496 по чл. 258 от Договора за функциониране на Европейския съюз. През последните години общодостъпните библиотеки, архиви, учебни заведения, музеи и институции, съхраняващи филмово или звукозаписно наследство, а също и обществените радио- и телевизионни организации

за предоставяне на съгласие от съответния правоносител е неприложим и съблюдаването му би представлявало пречка за съхраняването и разпространението на европейското и националното културно наследство, създаването на европейски и национални цифрови библиотеки, както и за насърчаването на свободното движение на знания и иновации. Във връзка с тези обстоятелства е приета европейската директива и разработен настоящият законопроект. С предложението за създаване на нов Раздел VІІІ в Закона за авторското право и сродните му права се въвежда и определя понятието „осиротели произведения и звукозаписи” такива, за които никой от носителите на права не е идентифициран или ако е идентифициран, не е известно местонахождението му. Определя се редът, по който те могат да бъдат ползвани от публичните институции, от обществените радио- и телевизионни организации. Възможността даден обект на закрила да бъде разглеждан като „осиротял” се предхожда от надлежно документирано щателно издирване, проведено въз основа на списък на източници, изготвен от министъра на културата, съгласувано със сдруженията на правоносителите и ползвателите. В случай че впоследствие някой от авторите бъде открит, в негова полза е предвидена възможност за прекратяване на статута на осиротяло произведение. Информацията за обектите, получили статут на осиротяло произведение, организациите, които са го осъществили, и т.н., ще се документира в публична база данни, създадена и поддържана от Службата за хармонизация във вътрешния пазар (марки, дизайни и модели), в съответствие с Регламент (ЕС) № 386/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 19 април 2012 г. В Комисията по културата и медиите са получени 14 становища от институции и организации, в които се изразява подкрепа по така внесения законопроект, предложения за корекции и редакции, както и предложения за изменение и допълнение на Закона за авторското право и сродните му права. По време на дискусията народните представители се обединиха около необходимостта от бързото приемане на законопроекта с оглед стартиралата Процедура за нарушение. След проведените разисквания Комисията по културата и медиите единодушно с 14 гласа „за” предлага на Народното събрание да подкрепи на първо гласуване Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за авторското право и сродните му права, № 402-01-16, внесен от Министерския съвет на 30 декември 2014 г.”. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря Ви, уважаема госпожо Карастоянова. С доклада на Комисията по европейските въпроси и контрол над европейските фондове ще Ви запознае нейният председател народният представител Светлин Танчев. Заповядайте. Благодаря Ви, уважаеми господин Председателстващ. Уважаеми колеги народни представители! „На заседание, проведено на 20 януари 2015 г., Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове разгледа Законопроект за изменение и допълнение на Закона за авторското право и сродните му права, внесен от Министерския съвет. В заседанието на Комисията взеха участие господин Боил Банов – заместник-министър на културата, и господин Георги Дамянов – директор на Дирекция „Авторско право и сродните му права” в Министерство на културата. Настоящият Законопроект има за цел да въведе в националното законодателство изискванията на Директива 2012/28/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно някои разрешени начини на използване на осиротели произведения. Директивата следваше да бъде транспонирана в националното законодателство до 29 октомври 2014 г., в изпълнение на което аналогичен законопроект бе одобрен от Министерския съвет с Решение № 296 от 14 май 2014 г. и и второто народно събрание, но не бе включен в дневния му ред. Към настоящия момент Европейската комисия е стартирала Процедура за нарушение № 2014/0496 по чл. 258 от Договора за функционирането на Европейския съюз. С предложените изменения се предвижда създаването на нов раздел VIII (чл. от 71б до 71з) в Закона за авторското право и сродните му права. С новите разпоредби се въвежда и дефинира понятието „осиротели произведения и звукозаписи” (чл. 71в) и се определя редът, по който те могат да бъдат ползвани от публичните институции – бенефициенти, с цел да се изпълни общественият интерес (чл. 71б, 71г-д). Статутът на „осиротяло” произведение или звукозапис ще бъде прилаган само в случаи, в които след щателно издирване в източници на информация, установени от министъра на културата (в тази връзка се предлага създаването на Приложение към чл. 71г, ал. 2, където се определя кръгът на източниците) и след съгласуване с правоносители и ползватели се установи, че нито един от носителите на права върху конкретния обект не е известен, или ако е известен – е с неустановено местонахождениe. Предвижда се използването на „осиротяли” произведения или звукозаписи да засяга единствено действията по цифровизирането им и предоставяне на достъп от общодостъпни библиотеки, учебни заведения, музеи, обществени радиа и телевизии (чл. 71ж). Информацията за обектите, получили статут на „осиротяло” произведение, ще се съхранява от Службата за хармонизация на вътрешния пазар, в съответствие с Регламент (ЕС) № 386/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 19 април 2012 г. С оглед на гореизложеното и в резултат на проведеното гласуване Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове предлага единодушно (с 15 гласа „за”) на Народното събрание да приеме на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Закона за авторското право и сродните му права, № 402-01-16,

Откривам разискванията. Имате думата за изказвания. Заповядайте, Заповядайте, госпожо Бояджиева. Поради много краткото време, което ни остава до края на заседанието, но и необходимостта да приемем днес този Законопроект, подкрепен от две комисии по културата и медиите и в Четиридесет и второто, и поисках думата само да кажа, че в периода, в който беше подготвен Законопроектът, се получиха много предложения от организации за колективно управление на права, които са свързани точно със Закона за авторското право и сродните му права и приложението на тази европейска директива. Много от предложенията, които са на разположение на Комисията по културата и медиите, не са получили общо съгласие през периода, в който беше обсъждан Законопроектът. И все пак аз мисля, че е необходимо да обърнем внимание на тези предложения във връзка и с това, че вече е известна още една нова Европейска директива, която е № 214/26/ЕС, касаеща точно проблемите, свързани с колективното управление на авторските права и сродните им права. Срокът за изпълнение на тази директива е 10 април 2016 г., а нейното съдържание засяга същността на повечето от направените предложения от организациите за колективно управление на права. В този смисъл смятам – за да не закъсняваме, както се случи сега и България да бъде изправена пред опасността от наказателна процедура, че е добре да бъде създадена работна група към Министерството на културата, която да обобщи тези предложения и чрез Комисията по културата и медиите да ги внесе в Народното събрание, с оглед до края на 2015 г. г. в срок да можем да синхронизираме българското законодателство и с новата директива на Европейския съюз. Благодаря Ви за вниманието. Също няма. Закривам разискванията и преминаваме към гласуване. Подлагам на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Закона за авторското право и сродните му права, № 402-01-16, внесен от Министерския съвет на 30 декември 2014 г. Гласували

Ви, уважаеми господин Председател. Уважаеми колеги, на основание чл. 80, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание правя предложение за редуциране на срока за внасяне на предложения по току-що гласувания Законопроект от 7 на 3 дни. Благодаря Ви, госпожо Карастоянова. Обратно становище? Няма. Моля, гласувайте предложението на госпожа Карастоянова на посочените от нея основания.

На свое редовно заседание, проведено на 17 декември 2014 г., Комисията по образованието и науката разгледа Законопроект за предучилищното и училищното образование, № 454-01-51, внесен от народния представител Милена Дамянова и група народни представители на 21 ноември 2014 г. В заседанието взеха участие: проф. Тодор Танев – министър на образованието и науката, Ваня Кастрева – заместник-министър на образованието и науката, Константин Пенчев – омбудсман на Република България, Огнян Стоичков – председател на Комисията по образованието, науката и въпросите на децата, младежта и спорта при 41-вото народно събрание, представители на синдикални и работодателски организации от системата на народната просвета, представители на неправителствени организации, директори на училища и детски градини, учители и други педагогически специалисти. В Комисията по образованието и науката са получени становища относно Законопроекта за предучилищното и училищното образование от Министерството на образованието и науката, Министерството на младежта и спорта, Министерството на земеделието и храните, Министерството на труда и социалната политика, Министерството на културата, Националното сдружение на общините в Република България, Българската стопанска стопанска камара, Синдиката на българските учители, Синдикат „Образование” към КТ „Подкрепа”, Съюза на работодателите в системата на народната просвета, Сдружението на директорите в средното образование, УНИЦЕФ – България, национално представителни представителни и неправителствени организации, като всички те подкрепят Законопроекта по принцип. В част от становищата се съдържат и предложения за неговото усъвършенстване. От името на вносителите проектът на Закон за предучилищното и училищното образование беше представен от народния представител Корнелия Маринова. Подчертано бе, че той е разработен въз основа на задълбочен анализ на действащата нормативна база и на добрите практики на европейското законодателство в сферата на образованието. В работата по изготвянето му са взели участие представители на цялата педагогическа общност и Законопроектът има принципната им подкрепа. Обсъждан е в продължение на период от две години, като в него са включени част от постъпилите над три хиляди предложения. Проектозаконът предвижда създаването на по-ясна и работеща нормативна уредба чрез приемането на държавни образователни стандарти, гарантира прозрачност и предвидимост на мерките, които се предприемат в системата. Създават се условия за интегрирани политики чрез образователните програми, включващи здравни, социални и други обществено значими аспекти на образованието; децентрализация; превенция на преждевременно отпадащи ученици; намаляване на ниската функционална грамотност; подкрепа за децата, учителите и родителите. Законопроектът поставя акцент върху компетентностите, които придобиват децата в училище, и обвързаността им с Националната квалификационна рамка. Въвежда се нова образователна структура в системата на училищното образование с цел яснота и подреденост

Двата етапа в средната степен на образование осигуряват вертикална и хоризонтална проходимост в системата; възможност за смяна на избора; предуниверститетска подготовка; тясно профилирано и професионално образование в последните две години. Разделянето на средната степен на два етапа ще подобри връзката между средното и висшето образование, от една страна, както и връзката между средното образование и пазара на труда, от друга. Във втория гимназиален етап ще се осъществява и дуалното обучение в професионалните гимназии. Въвежда се статут на училища с национално значение и статут на иновативно училище. Предлага се създаването и на нов вид училище, обединено (от I до X клас), което ще позволи на учениците от малки населени места или тези, чиито семейства са в затруднено финансово състояние, да имат възможност да завършат първи гимназиален етап в родното им място. Тези училища могат да осигуряват и професионална подготовка, като така учениците ще придобиват квалификация по част от професия, а за професии с I-a степен на професионална квалификация – и на професионална квалификация. Предвижда се политика за запазване на защитените училища. Предучилищното образование се извежда като основополагащо с цел намаляване процента на преждевременно напускащите училище и прекъсване на порочния кръг от ниски постижения, загуба на интерес и социално изключване на децата и учениците. Неизменна част от правото на образование е приобщаващото образование – подкрепата за личностното развитие на децата и учениците. Предвижда се и допълнителна подкрепа за децата със специални образователни потребности. Логопедите, психолозите, ресурсните учители, социалните работници ще бъдат на място – в училището и в детската градина. Формите на обучение се оптимизират с предлаганата нова форма – самостоятелна форма на обучение. С цел създаването на условия за ефективно взаимодействие и за активни демократично функциониращи общности, към всяко училище и детска градина се създава обществен съвет. Общественият съвет ще е органът за развитие на образователната институция и за граждански контрол на управлението й. Оценяването в училище е поставено на качествено ново равнище като инструмент за диагностика на напредъка на децата и техните потребности. Въвежда се вътрешна система за управление на качеството на образованието. Необходимостта от външна оценка на качеството предполага създаването на Национален инспекторат на образованието в България, което е заложено в Законопроекта. Въвежда се задължителна квалификация и атестиране на директорите, учителите и другите педагогически специалисти като средство за подобряване на качеството на образованието. По отношение на финансирането Законопроектът трайно урежда модела на финансиране, в основата на който е децентрализацията на финансирането до ниво училище. Регламентира се финансирането от държавния бюджет на децата и учениците, които се обучават в частните детски градини и в частните училища, което ще доведе до разширяване на достъпа до образование и ще повиши конкуренцията между образователните институции. Законопроектът осигурява автономия на училищата по отношение на разработването на учебните програми за разширената и допълнителната подготовка. По този начин се постига свобода на училището да определя целите и резултатите на училищно ниво въз основа на потребностите и интересите на учениците. С цел предотвратяване на ранното отпадане на ученици и насърчаването на ученето през целия живот се въвежда валидиране на компетентности, придобити чрез неформално обучение и информално учене на ученици. В последвалата дискусия взеха участие министърът на образованието и науката проф. Тодор Танев, омбудсманът на Република България господин Константин Пенчев, председателят на Комисията по образованието, науката и въпросите на децата, младежта и спорта към 41-то Народно събрание господин Огнян Стоичков, народни представители, представители на синдикални, работодателски и неправителствени организации. Тодор Танев заяви, че Министерството на образованието и науката поддържа Законопроекта, предложен от народния представител Милена Дамянова и група народни представители, тъй като той отговаря на параметрите на политиката на Министерството, тъй като носи основата на необходимите реформи, създава възможност за настъпление напред възможностите за ретроградно мислене и стоене в една основа; създава възможност за развитие в ХХІ век, отчита много от изискванията на днешното време. Председателят на Комисията по образованието, науката и въпросите на децата, младежта и спорта в 41-то Народно събрание господин Огнян Стоичков подчерта, че приема поканата за участие в заседанието на Комисията като знак на уважение към труда на всички народни представители от 41-то Народно събрание в Образователната комисия по отношение на този Закон и този доклад, който действително достигна до пленарната зала на второ четене. Той изрази мнение, че е крайно време българското образование да не ремонтира стария си закон – над 25 ремонта стигат. Време е за нов закон, който въвежда в това, което е актуално на ХХІ век, а не на миналия век, в който се говореше за Закон за народната просвета. Във всички изказвания бе подчертана безспорната необходимост от нов Закон за предучилищното и училищното образование, който не следва да има политическа окраска. Законопроектът представя визията за това как трябва да се модернизира българското образование и кои са необходимите условия, за да може да се създаде среда, в която децата да израстват свободни, знаещи и можещи. Образованието трябва да има за цел и да гарантира, че всяко дете ще усвои основни умения за живота и че няма да напусне училище без да бъде подготвено за за предизвикателствата, пред които ще се изправи. Подкрепена бе законодателната рамка, която обръща фокуса на българското образование от репродуктивно възпроизвеждане на учебния материал към овладяване на компетентности, което ще направи българските ученици по-успешни хора. Важен акцент в проекта е подкрепата за личностното развитие на децата и учениците. Народните представители се обединиха около мнението, че в Законопроекта са представени интересите на всички страни, участници в образователния процес – ученици, родители и учители. Конституирането на обществените съвети е стъпка в посока реално участие на родителите в управлението на училището и реално участие в изработването на политиките на училището. Подкрепено бе въвеждането на приобщаващото образование и мерките по отношение на децата със специални образователни потребности в общообразователните училища, с което ще бъдат изпълнени заключенията и препоръките, отправени от Комитета на ООН по правата на детето към България. Госпожа Веска Събева – заместник-председател на Националния съвет за интеграция на хората с увреждания към Министерския съвет и председател на Асоциацията на родители на деца с епилепсия, подчерта, че национално представителните организации, които представляват в България 186 хил. членове, подкрепят принципно Закона, който е изработен от много неправителствени организации в 41-то Народно събрание. Тя обърна внимание на това, че услугата трябва да следва детето, а не детето да ходи при услугата. Това е огромна грешка, която в момента се извършва по отношение на ресурсното подпомагане подпомагане в училище и не само в училище. Така се случва и с другите услуги – ние караме детето да ходи на различни места, за да използва услугата, която по право му е дадена. Подкрепени бяха и текстовете, които са свързани с осигуряването на възможност за обучение в самостоятелна форма, а така също и на текстовете относно валидирането на знания, на клас и на етап от образователната система. Одобрено бе предложението, в училището да бъде осигурено библиотечно-информационно обслужване на учениците и бе направена препоръка, че стандартите за това обслужване ще бъдат съобразени със стандартите на ЮНЕСКО. Народният представител Лютви Местан изрази мнение, че не може да бъде осъществена реформа в системата на предучилищното и училищното образование, ако не бъде решен фундаменталният въпрос, а именно урочната единица, оценката на входа и на изхода. Някои народни представители изказаха несъгласие по отношение на предложението за държавно финансиране на частните училища и частните детски градини. След приключване на обсъждането и проведено гласуване с резултати: 13 гласа „за”, „против” 3 и „въздържали се” 3, Комисията по образованието и науката предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване Законопроект за предучилищното и училищното образование, № 454-01-51, внесен от народния представител Милена Дамянова и група народни представители на 21 ноември 2014 г.” ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря, уважаема госпожо Дамянова. С останалите доклади колегите народни представители ще бъдат запознати в следващи пленарни заседания. Обявявам почивка. В 11,00 ч. продължаваме с парламентарен контрол. Първа ще отговаря министърът на туризма Николина Ангелкова на въпрос на народния представител Борис Ячев.